nastavljamo s radom sa 12. točkom dnevnog reda, to je - Konačni prijedlog zakona o djelatnostima u zdravstvu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 390 Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Tu ste prijedlog akta primili poštom. Hitni se postupak primjenjuje sukladno Poslovniku,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 Izvješća smo također sa sjednica odbora primili. Amandmane je podnio Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb. Žele li predstavnici predlagatelja uzeti riječ? Izvolite doktore. Izvolite doktore. Ante Zvonimir Golem, državni tajnik. On je toliko puta tu pred nama da je red da ga znamo, ali radi zapisnika da i to evidentiramo. Zahvaljujem uvaženi gospodine potpredsjedniče, uvažene dame i gospodo. Dozvolite samo nekoliko kratkih crta da se obrazloži potreba donošenja ovakvog jednog zakonskog prijedloga i što se s njime regulira. Dakle, zdravstvena profesija i zdravstvene profesije u Republike Hrvatskoj započete su sa regulacijom već davne 1994. godine kada su točno određene Zakonom o zdravstvenoj zaštiti koje su to zdravstvene profesije i tada je postavljen i svojevrstan kriterij koji je to definirao na način da tamo gdje se odradio pripravnički staž i polagao stručni ispit u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, da pripadaju zdravstvenim djelatnostima, a ostale profesije su bile suradne profesije u zdravstvu, odnosno u pružanju zdravstvene zaštite. U tijeku daljnjem dolazi do razvoja, dakle profesija i određene profesije su u Republici Hrvatskoj već regulirane i ovaj Visoki dom je donio zakone kojima regulira te profesije. Dakle, do sad su regulirane liječnička, stomatološka, farmaceutska, sestrinska profesija i profesija primalja te dodatno još i profesija fizioterapeuta. Te profesije su osim potreba regulacija u Republici Hrvatskoj isto tako i zakonski regulirane na način da mogu dobiti i automatsko priznavanje onog trenutka kada Republika Hrvatska uđe u Europsku uniju jer se radi o profesijama koje su jednako određene u svim državama članicama Međutim, i sve druge profesije u zdravstvu postoji velika potreba za regulacijom jer su one regulirane u Europskoj uniji samo što ne potpadaju pod sustav automatskog priznavanja, tako da danom ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, kako je ovaj Visoki dom donio u svom propisu kada će se prestati provoditi pripravnički staž i polagati stručni ispit, ne bi došlo do pravne praznine, već da se tada zdravstvena djelatnost ne regulira putem pripravničkog staža, već kroz kriterije standarda kvalitete obrazovanja i kataloga vještina kojima će se dakle priznavati pripadnost određenoj profesiji i u dijelu priznavanja inozemnih kvalifikacija moć postaviti standardi da se zadovolji kvaliteta zdravstvene zaštite. U tu svrhu se pristupilo i regulaciji, dakle preostalih profesija u Republici Hrvatskoj gdje su još neregulirane dakle postojećih zakona ostale 6 profesija, od koje 2 profesije, a to su zubotehničari i farmaceutski tehničari čija regulacija se u dogovoru sa udrugama koje predstavljaju te cijenjene profesije će se regulirati kroz, znači zubni tehničari kroz Zakon o stomatološkoj djelatnosti gdje će se isto tako i svi postupci provoditi kroz stomatološku komoru i u Zakonu o farmaceutskoj djelatnosti gdje će farmaceutski tehničari rješavati probleme svoje struke kroz Hrvatsku farmaceutsku komoru. Ostalo je još djelatnost sanitarnih inženjera, radiološko-tehnološka djelatnost, djelatnost radnih terapeuta i djelatnost medicinsko-laboratorijske struke. Ovdje treba još dodatno napomenuti, jer je bila velika rasprava prilikom donošenja Zakona o fizioterapeutskoj djelatnosti kad se radni terapeuti koji obavljaju fizioterapeutsku djelatnost su uvršteni u taj zakon, tada je bilo najavljeno da će se jednim ovakvim zakonom riješiti problem uopće djelatnosti radne terapije u Hrvatskoj gdje se radni terapeuti koji će se regulirati ovim zakonom, će se zapošljavati isto tako na poslovima radne terapije. Republika Hrvatska se odredila kroz postojeće zakone na komorski sustav, znači gdje se u Hrvatskoj dio javnih ovlasti daje komorama u zdravstvu, kako bi se na najkvalitetniji način mogao pratiti razvoj struke, trajna medicinska edukacija i svi drugi postupci bitni za struku. Ovim zakonom predviđa se jedinstvena komora za navedene četiri djelatnosti iz jednostavnog razloga da djelatnosti koje u svojim redovima imaju manje od 1500 do 2000 pripadnika struke, koji ne mogu osigurati neovisnost rada komore vlastite, da se kroz jednu zajedničku komoru organiziraju tako da na takav način ostvare svoju neovisnost, a s druge strane mogu predstaviti svoju struku. U tijeku rasprave o Prijedlogu, dakle, Zakona o djelatnostima u zdravstvu bilo je i određeni broj primjedbi i prigovora sa strane nekih udruga i isto tako sa strane preostalih komora u zdravstvu. U tijeku rasprave, između ostalog i na današnjem odboru, većina ako ne i skoro sve primjedbe su prihvaćene, i kao takve će biti i dijelom prijedloga kada dođu na red i o amandmanima. Za sad toliko, pa ukoliko poslije i kako daljnje razumijevanje stojim na raspolaganju. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Odbor za zakonodavstvo, Odbor za europske integracije, Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Stjepan Kundić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedavajući, gospodine tajniče. Znači pred nama je Prijedlog Zakona o djelatnostima u zdravstvu pod oznakom P.Z.E. Razlog donošenja ovog prijedloga je potreba usklađenja domaćeg zakonodavstva s propisima Europske unije na području reguliranja djelatnosti u zdravstvu, pa se predlaže donošenje ovog zakona po hitnom postupku. Kao što je rekao uvaženi tajnik, ovim zakonom se reguliraju četiri djelatnosti, to je djelatnost sanitarnih inženjera, medicinsko radiološko tehnološka djelatnost, djelatnost radne terapije i djelatnost medicinsko-laboratorijske dijagnostike. Što se uređuje ovim zakonom? Kao prvo određuje se sadržaj i način djelovanja, zatim se određuje standard obrazovanja, zatim uvjeti za obavljanje djelatnosti, iduće dužnosti, onda kontrola kvalitete i stručni nadzor nad radom sanitarnim inženjera, stručnih prvostupnika radiološke tehnologije, stručnih prvostupnika radne terapije, stručnih prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike. Ovim zakonskim prijedlogom uređuje se i osnivanje, kao što je rekao uvaženi tajnik, Hrvatske komore zdravstvenih radnika kao neovisne strukovne organizacije sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima. Kriteriji te situacije i znači preko 1500 članova profesije. Cilj osnivanja Hrvatske komore zdravstvenih radnika kao strukovne samostalne organizacije je promicanje, zastupanje i usklađivanje interesa zdravstvenih radnika učlanjenih u komoru, a kao i skrb nad svjesnim, odgovornim i zakonitim radom istih. Tu je bitan i stručni nadzor. Za provedbu stručnog nadzora putem Povjerenstva komore kao javne ovlasti komore, uključujući oko 10 redovitih i 5 izvanrednih nadzora godišnje po pojedinoj djelatnosti, potrebno je u državnom proračunu za 2010. godinu osigurati 80 tisuću kuna, a za svaku slijedeću 160 tisuća. Članak 87. govori da Ministarstvo zdravstva, Hrvatska sanitarna udruga, Hrvatska udruga inženjera medicinske radiologije, Hrvatska udruga laboratorijske medicine, Hrvatska udruga radnih terapeuta osnovat će komoru u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. A članak 89. da zdravstveni radnici iz članka 76. stavka ovog zakona koji na dan stupanja na snagu ovog zakona obavljaju odgovarajuću djelatnost, po do sada važećim propisima, o čemu smo raspravljali u našem odboru, mogu i dalje obavljati tu djelatnost, pod uvjetom da u roku od dvije godine steknu odobrenje za samostalan rad sukladno ovome zakonu. Sad ću nešto pojedinačno reći o pojedinim djelatnostima. Znači imamo prvo djelatnost sanitarnih inženjera. Bit zvanja djelatnika sanitarnog inženjerstva, znači sanitarnog tehničara, sanitarnog inženjera, diplomiranog sanitarnog inženjera, odnosno magistra sanitarnog inženjerstva tako postaje očuvanje, unapređivanje zdravlja pojedinca, obitelji i društva, te prevencija bolesti koja se obavlja primjenom mjera za održavanje higijensko-sanitarnog i epidemiološkog nivoa u radnoj i životnoj okolini. Naravno tu je potrebna velika suradnja sa drugim zdravstvenim profilima i oni trebaju uočavati, definirati i sanirati čimbenike okoline koji mogu štetno djelovati na zdravlje pojedinca i širu zajednicu i provodit će opće i ciljano zdravstveno prosvjećivanje pučanstva sa ciljem unapređivanja zdravlja šire populacije. Što se tiče uvjeta. Znači uvjete, način postupka davanja, obnavljanja i oduzimanja odobrenja za samostalni rad znači magistar sanitarnog inženjerstva, diplomiranih sanitarnih inženjera, sveučilišnih prvostupnika sanitarnog inženjerstva, zatim stručnih prvostupnika sanitarnog inženjerstva i sanitarnih tehničara propisuje općim aktom Hrvatska komora zdravstvenih radnika. Što se tiče privatne prakse može obavljati sanitarni inženjer koji ima odobrenje za samostalni rad, a danas smo posebno naglasili na Odboru za zdravstvo da samo zdravstveni djelatnici sa završenim diplomskim studijem, a iznimno medicinske sestre i tehničare, viši zubari i fizioterapeuti, a ne stručni prvostupnici kako je ovdje navedeno. Što se tiče medicinsko-radiološke djelatnost koju smo danas amandmanom preveli u zdravstveno radiološko-tehnološku djelatnost u Republici Hrvatskoj nije zakonski regulirana, što znatno na stanje u praksi u provedbi i uvođenju sustava kvalitete, kao i na zapošljavanje osobito u području nuklearne medicine. Prema popisu u bazi podataka registra zdravstvenih radnika Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, na dan 14. studenog 2008. godine na području Republike Hrvatske u cjelokupnom sustavu zdravstva u radiološko-tehnološkoj djelatnosti radi 1133 zdravstvena radnika. Najzastupljeniji su inženjeri medicine radiologije, njih 1103. Što obuhvaća zdravstveno radiološka tehnološka djelatnost? Obuhvaća radiološku propedeutiku, uporabu tehnika slikovnog prikaza, uporabu radiološke, radioterapeutske i nuklearno-medicinske opreme i sredstva. Zatim tu slijedi zaštita od zračenja, optimalizaciju doze, kliničku odgovornosti, organizaciju djelatnosti, materijalno poslovanje, procjenu i kontrolu kvalitete, edukaciju i podučavanje. Veliki broj čimbenika utječe na zahtjev koje medicinske radiološke tehnološke skupine trebaju ispuniti. Ti čimbenici uključuju politiku u sustav kvalitete, način zbrinjavanja bolesnika, dosljedno provođenja mjera zaštite od zračenja, testiranje opreme, održavanje i servisiranje opreme, dijagnostički i terapijski protokol, praćenje procesa, te analiziranje procesa. Ako postavimo pitanje tko ima pravo, odnosno koji su kriteriji za obavljanje zdravstveno radiološko tehnološke djelatnosti, to su kao prvo: Stručni prvostupnik radiološke tehnologije, koji je upisan u registar Hrvatska komore zdravstvenih radnika i ima odobrenje za samostalan rad i mora imati obavljen pripravnički staž i položen stručni ispit. Pod 2 inženjer medicinske radiologije koji je obavio pripravnički staž i položio stručni ispit. Uvjeti obavljenog pripravničkog staža i položenog stručnog ispita iz stavka 2. i 3. ovog članka ne odnose se na državljane članice Djelatnost radne terapije pod tri. Znači na početku treba naglasiti da od svih članica Europske unije radna terapije još samo u Republici Hrvatskoj nije zakonski regulirana što znatno utječe na stanje u praksi, osobito na zapošljavanje radnih terapetua, a samim time na dostupnost radno terapeutskih usluga osobama kojima je ona potrebna. Za ilustraciju ću spomenuti primjer omjera radnih terapeuta koji je u ovom izvješću naveden na 100 tisuća stanovnika. Znači Hrvatska tako ima 4 radna terapeuta na 100 tisuća, Slovenija 17, Njemačka 42, Danska, Švedska 100. Znači slijedi zapošljavanje. Moj uvaženi kolega doktor Milinković mi je rekao, odnosno izjasnio se na odboru da ih momentalno na Zavodu za zapošljavanje ima preko 90. imamo šansu popraviti ove omjere. Podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pokazuju znači da je krajem 2007. godine u zdravstvenim ustanovama bilo zaposleno oko 120 radnih terapeuta, a u ustanovama socijalne skrbi radi njih oko 100. E sada djelatnost radne terapije, što ona obuhvaća. Znači brojne terapijske postupke u obliku promicanja, uspostavljanja, obnavljanja, održavanja ili modificiranja izvođenja svakodnevnih aktivnosti čija je izvedba onemogućena brojnim problemima, da li u razvoju, da li fizičkom bolešću, fizičkom bolešću, starenjem, psihološki, socijalno, kulturno ili najčešće kombinacijom navedenog. Osnovni cilj radne terapije je povećanje samostalnosti u izvođenju svakodnevnih aktivnosti te poboljšanje kvalitete života. Kako se stiče obrazovanje? Ono se stječe uspješnim završavanjem stručnih studija, za zanimanje stručni prvostupnik radne terapije u skladu sa važećim propisima Republike Hrvatske što je regulirano člankom 42. I na kraju imamo djelatnost medicinsko laboratorijske dijagnostike koja obuhvaća ovaj zakon P.Z.E 390 na koga se odnose odredbe ovoga zakona. Kao prvo na stručne prvostupnike medicinsko laboratorijske dijagnostike. 2. na inženjere medicinsko laboratorijske dijagnostike. 3. na zdravstveno laboratorijske tehničare. 4. na zdravstveno laboratorijske tehničare sa završenim tečajem iz cito dijagnostike, citoskrinere. 5. na zdravstveno laboratorijske tehničare sa završenim tečajem iz transfuzijske medicine. 6. na struče prvostupnike medicinske laboratorijske dijagnostike sa završenim tečajem cito dijagnostike, citotehnologa ili sa završenim tečajem transfuzijske medicine. Naime, moramo reći da važećim zakonodavstvom medicinsko laboratorijska dijagnostička djelatnost regulirana je samo u segmentu medicinsko biokemijske djelatnosti Zakonom o medicinsko biokemijskoj djelatnosti. Ovim predloženim zakonom sada se reguliraju o čemu smo mi danas raspravljali i ostala područja medicinsko laboratorijske dijagnostike i to redom hematologija, citologija, transfuziologija, patologija, mikrobiologija, imunologija, serologija, molekularna dijagnostika. A time se uređuju standardi i uvjeti za obavljanje ove djelatnosti. Što se tiče broja djelatnika u ovoj djelatnosti njih je momentalno 4 Što se tiče njihovog standarda obrazovanja članak 60. govori o tome da je temeljno obrazovanje zdravstveno laboratorijskog tehničara, da oni ga stječu uspješnim završavanjem srednjoškolsko obrazovnog programa za zanimanje zdravstveno laboratorijski tehničar u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske. Članak 61. govori da temeljno obrazovanje za obavljanje medicinsko laboratorijske djelatnosti stječe se uspješnim završavanjem stručnog studija za zanimanje stručni prvostupnik medicinsko laboratorijske dijagnostike u skladu sa važećim propisom. I uglavnom to bi bilo sve što se tiče ovog zakona. S time da smo mi danas na Odboru za zdravstvo podnijeli 12 amandmana u cilju poboljšavanja nekih stavaka i sve skupa je jednoglasno prihvaćeno. Hrvatska demokratska zajednica podržava Prijedlog Zakona o djelatnostima u zdravstvu pod oznakom P.Z.E. 390. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika SDP-a gospodin zastupnik Mirando Mrsić. Izvolite.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Imao pred sobom još jedan zakon koji je očito rađen na brzinu i sa željom da se što prije napravi, a da nisu konzultirane sve relevantne udruge. Mi smo bili zasuti upitima udruga i kolega koji su davali primjedbe od toga da su kolege radiolozi bili začuđeni tekstom zakona u kojem inženjeri medicinske medicinske radiologije postaju samostalni i postali su pandan liječnika specijalisti i radiologu što govori o prirodi da je ovaj zakon rađen pomalo brzopleto. Slijedom navedenoga glavne primjedbe koje imamo na ovaj zakon, da pod istu kapu svrstava djelatnosti koje su usmjerene i na preventivu i kurativu i da bi tu trebalo napraviti neke promjene.

u zakonodavnu djelatnost na ovom području, tako da sama usklađenost sa pravnom stečevinom Europske unije dijelom je dijelom nije. Isto tako zakon dolazi u suprotnost sa odredbama više postojećih zakonskih akata iz područja zdravstva o kojem ću reći nešto poslije. I ono što je najbitnije da nam je žao što u ovaj prijedlog nisu uključeni svi oni koji su imali nešto reći nego se krenulo sa izradom zakona očito pod utjecajem samo jedne udruge zdravstvenih djelatnika. No krenimo na sam zakon. Prvo, mislim da Zakon o djelatnostima u zdravstvu je naziv koji nije neodgovarajući jer se ne odnosi na sve već samo na neke djelatnosti u zdravstvu, mislim da je to neprihvatljiv da ovakav preopćenit naziv može uputiti na pogrešni pogrešni zaključak da se reguliraju svi zakoni kao i sve postojeće djelatnosti u zdravstvu. Skrećem pozornost na neispravno korištenje termina djelatnost jer u čitavom tekstu prijedloga zakon on bi se sukladno nacionalnoj klasifikaciji zanimanja trebao koristiti kao izraz zanimanje a ne djelatnost. Djelatnost je nešto drugo, zanimanje je nešto treće. Samo da kažem da u nacionalnoj klasifikaciji zanimanja pod vrsta 32 prirodoslovni i zdravstveni inžinjeri i tehničari postoje zdravstveni inženjeri i tehničari i srodna zanimanja, pa tu imamo sanitarne inženjere, tehničare, dijetetičare, očne optičare, zubne tehničare, fizioterapeute, veterinarske tehničare, farmaceutske tehničare i zdravstvene terapeute. Većina ovih zanimanja nije nije uključena u ovaj zakon. Ono što bih želio državnog tajnika da nam odgovori, on je odgovorio u svom uvodnom dijelu zašto neki jesu, zašto neki nisu ali su neki unatoč tome ostali izvan. Kad govorimo o tome da bi umjesto djelatnosti trebalo koristiti izraz zanimanje, konkretno zanimanje je skup poslova i radnih zadaća koji su svojim sadržajem i vrstom organizacijski i tehnološki toliko srodni i međusobno povezani da ih obavlja jedan izvršitelj koji posjeduje odgovarajuća znanja, sposobnosti i vještine, dakle to nije djelatnost. Posebno stavljamo primjedbu na standard obrazovanja jer je opis djelatnosti i nadležnosti pojedinih struka predviđenih tekstom preopćenit i bez jasne distinkcije za područje rada. inžinjeri srednje stručne spreme, inžinjeri visoke stručne spreme, prvostupnika i više stručne spreme. I oni su ujedno i neujednačeno detaljno regulirani tako da na primjer člankom 3. detaljno je uređena djelatnost sanitarnih inžinjera dok članci 20. i 39. ne sadrže jednako precizne i detaljne opise poslova i djelatnosti tehničara radiološke tehnologije odnosno radne terapije. Prema tome, očito da je zakon rađen pod utjecajem udruge sanitarnih inžinjera. Skrećemo posebnu pozornost na nedostatnost u opisu djelatnosti medicinsko laboratorijske djelatnosti jer osobe iz ove djelatnosti rade i na području mikrobiologije, hematologije i citologije, trebali bi ih jasno regulirati posebno što se tiče temeljne naobrazbe za navedene samostalne profesije. Također smatram da bi nazivlje trebalo uskladiti sa drugim zakonima posebno Zakonom o akademskim i stručnim nazivima i akademskim stupnjem, popisom akademskih naziva akademskih stupnjeva kao i sa bolonjskim procesom. Svi se kunemo u bolonjski proces, mislim da bi bolonjski proces trebao biti i u ovom zakonu tako da ne moramo nakon par mjeseci donositi određene nadopune i promjene zakona. Ono što me posebno smeta u ovom zakonu je da predviđenim tekstom zakona je predviđena potpuna samostalnost djelovanja sanitarnih inžinjera, inžinjera medicinske radiologije, radne terapije, medicinsko laboratorijske dijagnostike, u više navrata i Hrvatska liječnička komora i druge komore su dale primjedbe da se radi o neutemeljenom zahtjevu jer de facto ne odgovara stvarnosti u kojoj se nalazimo. Tu je profesor Hebrang i mislim da on ne bi htio da mu inžinjer medicinske radiologije očitava rendgensku sliku a po ovom zakonu je to moguće. Kad govorimo o težim povredama radne dužnosti onda isto tako bi bilo potrebno da se detaljnije to to uskladi sa sadašnjom zakonskom regulativom gdje je za teže povrede radne dužnosti odnosno za činjenje loših djela odgovorna zdravstvena ustanova i ostaje pitanje kako to urediti s obzirom na Zakon o radu i drugim propisima iz područja radnog prava. U članku kontrola kvalitete mislim da taj dio zakona bi trebalo ili izostaviti ili se jednostavno vezani uz Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite koji smo mi donijeli u Saboru. Treća prijeporna stvar ovog zakona je privatna praksa. Privatna praksa je nešto što je određeno zakonom a zakon nam kaže da privatnu zdravstvenu praksu mogu obavljati zdravstveni radnici sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem a iznimno medicinska sestra, tehničar, viši zubar, zubni tehničar i fizioterapeut, ostaje pitanje što ćemo sa zdravstvenim tehničarima na području epidemiologije, sanitarnim tehničarima i da li oni imaju pravo da imaju privatnu praksu. Po ovome zakonu oni to mogu što nam stvara onda probleme i u daljnjoj zakonskoj regulativi. I na kraju, komora zdravstvenih radnika je komora koja bi obuhvaćala sve djelatnike koji su obuhvaćeni ovim zakonom. Međutim, i ja sam zdravstveni radnik i profesor Hebrang, da li znači da mi moramo biti u toj komori ili kolega Milinković, kolega Adanić, svi bi mogli biti u zdravstvenoj komori mi smo svi zdravstveni radnici. Prema tome, mislim da bi trebalo promijeniti naziv komore i dovesti dovesti je u normativ sa stanjem u društvu. Iz svega toga SDP neće podržati ovaj prijedlog zakona ukoliko se ove stvari zakonom ili amandmanima ne poprave. Hvala lijepa. Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. **Dorić, Miljenko (HNS)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Naime, samo ću ovdje postaviti jedno pitanje državnom tajniku koje sam dobio zamolbu prije dva, tri dana od strane komore sanitarnih inžinjera i tehničara Hrvatske udruge za sanitarno inžinjerstvo nas svih pitaju slijedeće. Ono što je vidljivo iz ovdje zapisa 88. sjednice Vlade Republike Hrvatske pod točkom 2. prijedlog zakona je upućen u hitnu proceduru zbog usklađivanja sa EU pravnom stečevinom. To nikako ne može biti točno. Naime, tvrde da nismo uskladili s europskom stečevinom. Mi smo još u lipnju 2006. godine obavijestili Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske kako je ovo pitanje riješeno u Europskoj uniji o čemu vam dostavljamo službeni EU dokument u privitku. Inače je dostupan i klikom na link stav EU komisije sanitarno inžinjerstvo. Ja bih gospodina državnog tajnika samo molio obzirom da je on zaprimio taj njihov dopis da li je uvaženo ono što su oni tada predložili odnosno da li je uistinu usklađen ovaj zakon sa zakonom odnosno sa pravnom stečevinom Europske unije u pogledu sanitarnog inžinjerstva. Hvala lijepa.

možda zbog toga što smo eto ga donijeli po hitnom postupku pa nije bilo prilike za neke veće rasprave, ali je ministarstvo provelo prethodnu raspravu, konzultacije sa komorama, sa Hrvatskim liječničkim zborom i njegovim sekcijama i ugradio gotovo sve primjedbe. Neke smo ugradili danas na Odboru za zdravstvo. To su bile primjedbe komore koje smo ugradili kao amandmane i vjerujem da će državni tajnik te amandmane i prihvatiti i podržati. O čemu se radi? Radi se o zakonu koji regulira područje koje do sad nije regulirano, a to je da određene zdravstvene djelatnosti koje nisu obuhvaćene dosadašnjim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, dosadašnjim specijalnim zakonima, o ljekarništvu, o liječnicima, sestrinstvu itd., sve je to stavilo jednu prazninu. Postoji određen broj djelatnosti koje nisu regulirani, nisu obuhvaćeni i nisu standardizirani. Europska unija traži standardizaciju i to čega? Standardizaciju uvjeta obavljanja svih djelatnosti, standardizaciju obrazovanja u tom području djelatnosti, standardizacija trajne edukacije, standardizaciju nadzora i standardizaciju kontrole kvalitete i na kraju ujednačavanje uvjeta obavljanja privatne prakse. To je određeno za brojne djelatnosti, ali su ostale praznine za četiri djelatnosti. To je djelatnost sanitarnih inženjera, radiološko-tehnološka djelatnost, djelatnosti medicinsko-biokemijske dijagnostike i djelatnost radne terapije. Za te četiri djelatnosti ovaj zakon popunjava tu prazninu. Osim što određuje sve standarde i uvjete obavljanja prakse, djelatnosti, standarde edukacije, trajnog usavršavanja, kontrole kvalitete i nadzora, određuje i učlanjenje u jednu zajedničku komoru. U toj zajedničkoj komori će biti razredi u kojoj će svaka od ovih djelatnosti imati svoj razred i na taj način biti strukovno organizirana. Mislim da je to dobro rješenje za ovakvu pravnu prazninu koja je nastala u zakonodavstvu i dobro usklađenje sa pravilima Europske unije. Prihvaćen je čitav niz primjedbi. Ja bih samo rekao npr. što se tiče privatne prakse što ste govorili, doista članak 145., 146., 147. i 148. Zakona o zdravstvenoj zaštiti govore da privatnu praksu mogu obavljati zdravstveni radnici sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem, a samo iznimno medicinska sestra, medicinski tehničar, viši zubar i fizioterapeut. Zato smo mi amandmanom odbora išli u promjenu zakona na način da članci koji određuju mogućnost privatne prakse u ove četiri djelatnosti se izbacuju. Drugim riječima nema, osim u slučaju, a ima nekoliko takvih slučajeva, gdje su već dobili pravo na privatnu praksu. Kojim putem i kako ne znam, ali nećemo retroaktivno naravno ukidat to pravo, ali to je zaista svega par slučajeva. Tako da je taj zahtjev komore i ovdje iznesenih u pojedinačnim raspravama, konzumiran. Isto tako smo izvršili i neke jezične promjene, npr. medicinsko radiološka-tehnološka djelatnost nije dobar pojam, jer ovaj zakon ne govori o djelatnostima u medicini kao struci, nego djelatnosti zdravstva ka organizaciji pa smo rekli zdravstvena radiološko-tehnološka djelatnost, jer je to i sukladno tome. Izvršene su još neke nomotehničke izmjene u tim amandmanima i vjerujem da su s time konzumirani zapravo zahtjevi svih onih koji su zbog ove brzine možda malo i prekasno stigli, ali su u svakom slučaju konzumirani u ovim našim amandmanima koji vjerujem da će državni tajnik prihvatiti. Zato zaključno mislim da treba prihvatiti sa amandmanima odbora i to daje jednu cjelinu koja doista regulira ove četiri djelatnosti i čini ih sukladnima Europskoj uniji. To je jako važno jer uskoro dolazi vrijeme velikih promjena zbog usklađenja sa Europskom unijom. Neće biti državnog ispita, neće biti staža itd., dakle ako ne uskladimo to može nam se dogoditi da dobijemo možda one djelatnike iz inozemstva koje ne zadovoljavaju ni minimume. Ovdje je sad to ipak uokvireno u europske okvire koji se ne uklapaju u sustav koji nije dobro organiziran, što može imati negativne činjenice ili u sustav koji nema nadzore. Vjerujem da smo s ovim pokrili te defekte, da tako kažem uvjetno, u zakonu i da će kvaliteta zdravstvene zaštite s ovime biti znatno unaprijeđena. Zato predlažem da se prihvati. Hvala lijepo.

tijeku diskusije odgovoreno, ali postoji jedno nerazumijevanje, danas sam već objašnjavao. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi bilo se protivilo kada se udruga građana osnovana po Zakonu o udrugama građana, zove se Hrvatska udruga sanitarnih inženjera, kad je tražila izmjenu naziva i dobila naziv da se zove Hrvatska udruga sanitarnih inženjera-Komora sanitarnih inženjera. Hrvatsko zdravstvo se orijentiralo na komorski pristup, komorski pristup, dakle hrvatsko zdravstvo zakonom regulira komore i predaje se zakonom dakle javne ovlasti komora mu u svom djelokrugu. Komore koje se osnivaju dakle u zdravstvu su komore koje se osnivaju sukladno reguliran dakle zdravstvenim zakonima. Zakon o udrugama građana nije mogao dovesti u situaciju da se javne ovlasti na ovakav način podrazumijevaju kada netko samo dobiva naziv Komora sanitarnih inženjera, a da se istovremeno radi o udruzi građana koja je osnovana po Zakonu o udrugama. Tako da tu leži i činjenica da u samome prijedlogu zakona nismo naveli hrvatsku, dakle zove se Hrvatska udruga sanitarnih inženjera-Komora sanitarnih inženjera i tehničara, već se kod, ministarstvo je preuzelo obvezu i o tome jasnu poruku dalo, kod osnivanja komore će se i ta udruga građana pozvati da da svoj doprinos i da pripadnici i te udruge koji štite interese i bore se na neki način za interese svoje struke, da jednakopravno sudjeluju u osnivanju komore. Ali ne možemo postavljati situaciju da komora osniva komoru u zdravstvenom sustavu. Iz čisto terminološkog razloga takva stvar nije bila. S druge strane, mislim da sam dao pa ću još jedanput ponoviti, javne ovlasti koje se prenose na komore regulirat će između ostalog kontrolu kvalitete, regulirat će između ostalog mnoge druge dijelove, standarde po kojima standardima ćemo reći da konačno donošenjem ovog zakona i još dvjema izmjenama zakona kojima ćemo regulirati zubotehničare i farmaceutske tehničare. U Republici Hrvatskoj su profesije regulirane na način kako je to učinjeno i u zemljama Europske unije s time da evo mi očekujemo po Zakonu o priznavanju inozemnih kvalifikacija kao i prema poglavlju 3. pregovora da onih pet profesija koje potpadaju pod automatsko priznavanje s područja zdravstva, da to automatsko priznavanje mogu i dobiti. Treba reći i tu je jasno, to je normalna ljudska kategorija. I kad smo donosili, odnosno predlagali, a Hrvatski sabor donio Zakon o fizioterapijskoj djelatnosti isto tako je bilo malo disonantnih stavova oko toga da li se fizioterapiji smije dati nekakva samostalnost u radu ili u nečemu. Bilo je čak sa strane određenih komora i protesta. Međutim, s druge strane ne treba bježati činjenici i tad smo govorili primjerice radni terapeuti koji su uvršteni u taj zakon, gdje je jasno rečeno da ukoliko se bave fizioterapijskom djelatnošću potpadaju pod taj zakon. Tada smo već rekli da nismo izjednačili fizioterapeute sa radnim terapeutima već da će radni terapeuti u okviru svoga moći svoju struku prema uzoru na Europu ostvariti i svoje interese kroz svoju radnu, kroz svoju dakle komoru i posljedica toga je jedan ovakav zakon. Da je riječ o djelatnosti, a ne o zanimanju i profesiji kaže sam naslov zakona s time da nomotehnički izričaj ako nije najsretniji ali sigurno je jedini mogući u ovom trenutku, a sam već prvi članak zakona jasno određuje na koga se taj zakon odnosi i kao takvim neće stvarati zabunu jer se, jer stariji zakoni koji postoje kao što je Zakon o liječništvu, Zakon o sestrinstvu koji isto kad je donošen bilo je jakih disonantnih tonova, pa Zakon o stomatološkoj djelatnosti jasno i glasno definiraju tko kome pripada i tko u koju komoru pripada.